Luka (HDZ)** Dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Nastavljamo sa sjednicom. Prelazimo na točku dnevnog reda. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, prvo čitanje, P.Z. br. 250 Predlagatelj: zastupnik Dragutin Lesar Predlagatelj je zastupnik Dragutin Lesar a kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Dragutin Lesar predlagatelj ovog zakona. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Iako je zakon po svojem sadržaju veoma kratak obrazložit ću ga sa nešto više detalja i argumenata. Najkraće predložio sam da se iz Zakona o obveznim odnosima briše poglavlje koje se odnosi na ugovore o dosmrtnom uzdržavanju. Znam da je veliki broj kolegica i kolega posebice pravnika protiv takvog pristupa i tog prijedloga bez obzira na stranačku pripadnost, ali dozvolite da vas podsjetim na neke činjenice. Prvo, institut o dosmrtnom uzdržavanju unijet je u Zakon o obveznim odnosima ne tako davno iz razloga i obrazloženja da takovi ugovori u pravnoj praksi egzistiraju iako nisu bili predviđeni zakonom. Ja bih rekao dakle iz jednog običajnog prava a sudovi su takove ugovore počeli uvažavati, prihvaćati kao pravno valjane. Vlada je smatrala da reguliranjem načina sklapanja ugovora kao i ugovornih odnosa između dviju strana će napraviti poboljšanje i dovesti u red nešto što u pravnoj praksi egzistira ali nije zakonom uređeno, pa je propisano da ti ugovori moraju biti sastavljeni u pisanom obliku kod suda ili javnog bilježnika odnosno kao javno bilježnička isprava. Uređeni su odnosi između potpisnika ugovora i dana je mogućnost da se i eventualno nasljednici umiješaju, dana dana je također i mogućnost da se na nekretninama zabilježi teret uzdržavanja. Sa svega par tih odredbi Vlada je smatrala tada da čini dobro i vjerojatno je imala dobru namjeru kada je te odredbe unijela u zakon ali praksa i život nakon toga je utvrdio ili potvrdio da nešto nije u redu. Osnovna razlika između dosmrtnog i doživotnog uzdržavanja je u tome što imovina bilo novčana bilo u nekretninama kod dosmrtnog uzdržavanja odmah po potpisu ugovora prelazi u vlasništvo onoga tko uzdržavanje preuzima a kod ugovora o doživotnom uzdržavanju imovina postaje vlasništvo onoga tko je uslugu uzdržavanja izvršio tek nakon smrti te osobe ili građanina s kim je imao sklopljeni ugovor. Na prvi pogled sadržaj zakon, namjera i ova dva instituta čine se u redu. Međutim, što u praksi imamo? Tko sklapa ugovore o dosmrtnom uzdržavanju? Pa i kada se pisao taj dio zakona vjerojatno se imalo u mislima ili na umu da su to građani koji iz humanih razloga uzimaju na izdržavanje napuštene od svih zaboravljene građene, mahom stare ljude koji raspolažu sa određenom imovinom, nemaju obitelji ili su od nje napuštene i na drugi način naprosto ne mogu doživjeti starost. Vjerojatno je i Vlada i oni koji su zakon pisali a kada smo ga i usvajali razmišljali da obično građanin sklapa i jedan maksimalno dva takva ugovora, dakle da ima jednu, eventualno dvije osobe na dosmrtnom uzdržavanju. Ima i toga, to je točno. Ali ima i toga da neki građani sasvim legalno imaju pet, deset, petnaest a ja znam za slučaj devetnaest ugovora o dosmrtnom održavanju koje je sklopila jedna osoba s 19 građana Republike Hrvatske. tko su ti ljudi koji sklapaju ugovore i uzimaju ljude na dosmrtno uzdržavanje. Ja vjerujem da vi znate da među njima ima vlasnika privatnih domova za starije osobe ali ne samo privatnih domova. Ja vjerujem da vi znate da među njima i socijalnih radnika koji su sklopili ugovor s ljudima s kojima su kontaktirali po službenoj dužnosti vršeći svoje zakonom propisane obaveze, da ima ugovora o dosmrtnom uzdržavanju koje su sklapale čak i tijela lokalne samouprave, dio vlasti jer je nekretnina trebala općini za nešto. I na kraju, i oni koji se dosmrtnim izdržavanjem bave kao biznisom, kao poslom, koji su institut dosmrtnog uzdržavanja pretvorili u legalne staračke ubožnice. Ponavljam, institut i namjeru dosmrtnog uzdržavanja pretvorili su u potpuno legalne staračke ubožnice. Protivnici ideje da onoga ili ono što nije dobro u praksi ne smijemo zabranjivati ili ukidati nego popravljati su su zapravo saveznici mojeg prijedloga, jer ideja kada sam predlagao ovaj zakon je bila izazvati raspravu u Parlamentu i pokušati Vladu nagovoriti da još jedanput preispita da li su postojeća zakonske odredbe dobre, kakva su iskustva iz prakse i da li bi u njima ipak nešto trebalo rigoroznije mijenjati? Međutim, u očitovanju Vlade sasvim je jasno da Vlada brani institut do smrtnog održavanja, bez namjere da u zakonu išta mijenja. Dakle, Vlada smatra da postojeće odredbe ove sporne, ali i ostale od članka 580. koje također govore o ugovornim odnosima su sasvim dostatne i da ne treba za sada ništa mijenjati. Mogao sam a možda i morao osim brisanja ovih odredbi o institutu dosmrntnog uzdržavanja predložiti odredbu da su ugovori o dosmrtnom uzdržavanju pravno ništetne, da ne proizvodi nikakav pravni učinka. Dakle, ići ka apsolutnoj zabrani takvih ugovora proglašavajući unaprijed pravno ništavnim. Tada bi vjerojatno i nestalo i ono pitanje ako ga u zakonu nema, a svejedno će se u praksi pojavljivati, što onda. Da li je brisanje regulative o njima najadekvatnije rješenje? Pripremajući taj zakon, a i ovu raspravu pitam vas, da li bi bilo dobro ograničiti broj takvih ugovora koja jedna obitelj ili jedan ili jedan građanin može sklopiti sa uzdržavanom osobom, da li su to dva, tri, četiri ugovora maksimalno? Možda. Da li bi bilo u zakonu dobro unijeti odredbe da uvijete da li netko ima uvjete za uzdržavanje druge osobe, utvrđuje socijalna služba? Ne znam. Da li bi bilo dobro propisati da netko tijelo državne vlasti ili socijalne vlasti ima registar tih ugovora? Da na jednom mjestu znamo tko, s kim kakve ugovore ima? Možda i to. Ali svega toga u zakonu sada nema. Dakle, nema ograničenje broja ugovora, nikakve uvjete ne trebate zadovoljiti da bi pravovaljano sklopili takav ugovor, niti taj ugovor igdje morate registrirati kod tijela državne vlasti. Da li je sama činjenice da taj ugovor ima karakter javno bilježničke isprave, jamstvo da je sve uredu? Da osoba koja je potpisala ugovor i prenosi vlasništvo cjelokupne svoje imovine nekom drugom, svjesna pravnih posljedica i situacija u kojoj će se naći? Da li se radi o građanima koji znaju zakone, koji znaju moguće posljedice, da li se radi o građanima koji znaju da nakon sklapanja ugovora mogu tražiti raskid, kada, gdje iz kojih razlog, kojih motiva i na koji način? Ja vas uvjeravam da ne znaju. A oni više nemaju niti materijalnih sredstava ni mogućosti da takva prava ostvare kada bi im čak netko i rekao. Jer je sva njihova imovina, a najčešće i mirovine, pa i štedni ulozi prešli u vlasništvo osobe s kojom su sklopili ugovor. Ako je netko od vas vidio barem jedan takav ugovor, ako je netko od vas barem jedan takav slučaj imao prilike vidjeti, sudbinu tih ljudi koji su ušli u ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, onda vjerojatno me razumijete o čemu govorim. onda vjerojatno me razumijete da su moji motivi predlaganja ovog zakona naprosto vapaj onih koji su upali u takav pravni sustav iz kojega više ne mogu izaći. I činjenice da o tome svjedoče mediji, ne jedanput, ne dvaput, nego kontinuirano iznose primjere što se dešava svim ljudima. Meni je poznato da je iz Ministarstva gospodarstva, rada i socijalne skrbi, sektora socijalne skrbi, bila učestala temeljita prepiska sa Ministarstvom pravosuđa na tu temu, jer su i oni tražili od Ministarstva pravosuđa da se taj dio zakona nadopuni, pojasni ili promjeni, predlažući čini i se ograničenje broja ugovor koji bi se mogli sklapati o dosmrtnom uzdržavanju. Ali Ministarstvo pravosuđa je odbilo taj prijedlog socijalne služe, odbili su i nisu predlagali o tome. Ja vas želim podsjetiti prije nekoliko mjeseci slučaj stanovitog gospodina nije iz Brezovice kada se otkrilo da ma 19 ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, uvjetima smještaja i življenja za koje se ustanovilo da ipak ne spadaju u red prihvatljivih za ljude. Tada su mediji prenosili tri, četiri dana i televizije i tisak te informacije i svi se čudili, a posebice državna tajnica gospođa Dorica Nikolić, da su ustanovili da na jedno tijelo vlasti nije nadležno za bilo kakav nadzor. Pa su razmišljali da li zdravstvena vlast može intervenirati? Ne. socijalna služba? Ne. turistička inspekcija je čak bila pitana Da li oni mogu intervenirati jer se tamo kušaju tobože ugostiteljske usluge? Ne. Porezna uprava? Ne. Zašto? Zato što je gospodin nije obavljao nikakvu djelatnost koja bi trebala bilo kakvu registraciju, dozvolu, suglasnost bilo što. On je imao 19 ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, što nije nikakva djelatnost. Ni zanatska, ni obrtnička, ni socijalna, ni skrb. Ništa. da li je on plaćo bilo kakav porez? Ne. Oni nisu nikakvi porezni obveznici. I u tom primjeru se ustanovilo da nijedno tijelo vlasti nije nadležno da uđe u te prostor i utvrdi bilo koje činjenice. Tada se netko dosjetio, hvala Bogu da se toga dosjetio, i on je bio optužen ako se ne varam i osuđen nepravomoćno za sada za … /Govornik se ne razumije./ … da bi ga maknuli iz tih objekata. To me podsjeća na Al Caponea i njega su na poreznoj prevari Amerikanci riješili. Da li se on bavi ovom djelatnošću, ja više ne znam, ali znam za niz drugih takvih primjera. Ako nam taj slučaj nije bio dovoljan da shvatimo da se nešto negativno u društvu zbiva, da postoji zakonska mogućnost smišljene prijevare, postoji zakonska mogućnost smišljenih krađa tih ljudi jer je drugi primjer bio u javnosti iznijeti gdje je osoba koja je uzela građanima održavanje na njegovu kreditnu karticu sporio dugove, na karticu na njegovo ime i prezime i raspolagao sa njegovom imovinom. I da nije bilo intervencije nekoga sa strane, vjerojatno se nikada ne bi ni desilo, saznalo za tu činjenicu. Matica umirovljenika Hrvatske je tijelo i organizacija koja je po prirodi stvari dnevno ima kontakt sa starim ljudima, i oni su se javili povodom ovog moga prijedloga, ne samo dali potvrdu nego upozorili da godinama su pokušavali upozoriti nadležne vlasti da se na tom području doista dešava nešto što nije dobro, pokušavaju savjetodavno djelovati prema svojim članovima i odgovarati ih od sklapanja ugovora o ../Govornik Kada bi odvjetnici koji pišu te ugovore i javni bilježnici radili svoj posao savjesno i ../Govornik se ne razumije./… zakona. Vjerojatno bi bilo puno manje razloga za ovaj moj prijedlog i ova rasprava. Ali činjenica je da propusti postoje. Činjenica je da niti po jednom zakonu se intervenirati ne može. I činjenica ako ništa ne promijenimo da će toga i dalje biti. Sada se postavlja pitanje, ako to sve znamo, da li je rješenje u tome da se pravno nadmudrujemo i tvrdimo da ništa ne treba mijenjati, da je pravo građanina koji imaju poslovne sposobnosti da raspolažu svojom imovinom kako god žele i ostaviti institut dosmrtnog uzdržavanja kakav je ili doista taj dio zakona ili promijeniti sa mogućnošću nadzora u ograničenju broja, registra ugovora ili ne znam čega još sve. Mene žalosti činjenica što je Vlada odbila bilo kakav razgovor i mogućnost, pri ispitivanje određenih odredba i mogućnost da se nešto to regulira. S obzirom da nema dakle, evidencije tih ugovora, o njima saznajemo onda kada javnost putem medija do do takvih slučajeva dolazi. Kada svi zajedno svjedočimo o činjenici da je netko nekome nešto uzeo, prevario, obmanuo, ali da pravnog lijeka praktički nema. Postoji u zakonu institut doživotnog uzdržavanja, dakle, oni koji iz humanih razloga, ljudskih razloga nekoga uzimaju na uzdržavanje, mogu primjenjivati taj institut, ali kažu mi da ali ima i slučajeva kada netko nekoga uzdržava pet godina pa onda uzdržavana osoba raskine ugovor a ovaj ostane bez ičega što je bilo obećano. E sada ja odgovaram istom odgovorom kao što sam dobio ja, ako ovi koji su imali dosmrtno uzdržavanje i argument odbijanja moga prijedloga je, da i oni mogu raskinuti ugovor i tražiti, onda takvu pravnu zaštitu imaju i eventualno prevarene ili obmanute osobe koje su davale uslugu doživotnog uzdržavanja. Pa su u istom pravnom položaju. Ali mi ne razgovaramo sa ljudima koji su vični pravu, sudskim postupcima, koji su vični ili bolje vični od onih koji su sa druge strane da bi svoja prava zaštitili nego upravo o ljudima koji su neuki, koji su bez ikog svog ostavljeni ili nikada nisu ni imali, koji nemaju od koga primati savjete. I zbog toga je moj prijedlog da se institut dosmrtnog uzdržavanja izbriše iz zakona i proglasi, ta primjedba je točna, po meni bi ga trebali proglasiti pravno ništetnim. Druga je varijanta da zakon doradimo, da popravimo u sustav model i napravimo maksimalnu zaštitu građana, dijela građana koji ulazi u takve odnose. I svaki prijedlog koji bi u tom smislu došao za mene je prihvatljiv. Ja ću ga podržati i prihvatiti jer je ponavljam jedini moj cilj bio da ovaj institut koji je dokazano rizičan, najblaže rečeno rizičan dotjeramo do te mjere da se više njime ne moramo baviti kao problematičnim institutom. Hvala lijepa. Hvala. U ime Vlade, državni tajnik, gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo, Vlada Republike Hrvatske neće podržati prijedlog zakona, uvaženog zastupnika gospodina Lesara, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona Zakona o obveznim odnosima kojima bi se brisale odredbe o dosmrtnom uzdržavanju. Mi ne dvojimo u plemenite i dobre motive gospodina Lesara jer doista ne samo dosmrtno nego i doživotno uzdržavanje jeste jedno tlo gdje se zaista mogu dogoditi razne zlouporabe i gdje, koje omogućavaju eventualne i prijevare i slične negativne stvari koje se mogu dogoditi. jedno od temeljnih načela našeg Zakona o obveznim odnosima je sloboda sudionika imovinsko pravnih odnosa u uređivanju tih imovinsko pravnih odnosa. Dakle, sve ono što sudionici pravnog prometa rade imaju punu slobodu u sklapanju takvih poslova, u sklapanju odnosa koji u pravnom životu se dešavaju. Gospodin Lesar je točno u svom izlaganju naveo razliku između Ugovora o doživotnom uzdržavanju i dosmrtnom. Onaj ugovor o doživotnom uzdržavanju je takav ugovor gdje netko, onaj tko prima uzdržavanje, svu svoju imovinu ili dio te imovine prenosi na onoga koga uzdržava, s time da je taj prijenos odgođen znači tek nakon njegove smrti. o dosmrtnom uzdržavanju prijenos prava vlasništva ili dijela imovine je, dešava se u trenutku sklapanja ugovora. Dakle, tu je temeljna razlika između ta dva ugovora. Mi smo, ja hoću reći napravili jedan priličan iskorak 2005. godine kada smo u Zakonu o obveznim odnosima ugradili odredbe kojima se regulira ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Zbog čega? Zbog toga što i prije toga su se sklapali ugovori o dosmrtnom uzdržavanju međutim, na jedan način koji nije tražio takvu kontrolu kakva se traži danas. Imali ste, znači prije 2005. mogućnost da sklopite i ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Samo je razlika bila da ste kod ugovora o doživotnom uzdržavanju morali ići na sud, znači pred sucem takav ugovor sklopiti i u tom postupku sudac bi strankama objasnio i sadržaj tog ugovora, pogledao bi i vidio da li taj ugovor sadržava sve one sastojke koji su potrebni po zakonu i tek nakon toga bi ga ovjerio i stranke bi ga mogle zapravo potpisati. U to vrijeme, kod ugovora o dosmrtnom koji su se također sklapali, to nije bilo potrebno. Dakle, jednostavno sastavio se ugovor, stranke su otišle kod javnog bilježnika. Onaj koji prima uzdržavanje, koji prenosi i daje svoju imovinu, on je ovjerio samo potpis svog ugovora i stvar je bila završena. I 2005. godine, polazeći upravo od tih činjenica da su stranke manje zaštićene kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, 2005. godine kada smo donosili novi Zakon o obveznim odnosima ugradili smo i odredbe odredbe o ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju gdje smo propisali da je jednako potrebno kao i kod ovog ugovora o doživotnom ići ili javnom bilježniku ili doći na sud koji će strankama rastumačiti o kakvom se ugovoru radi, koji će provjeriti da li taj ugovor sadrži sve one potrebne zakonske sastojke i tek nakon što se takva procedura provede, tada je moguće sklopiti taj ugovor. danas prihvatili ovo što zastupnik Lesar predlaže, mi bismo se vratili na ono što smo imali prije 2005. godine. Ovakvim izmjenama ne bismo zabranili znači ugovor o dosmrtnom, to je jedna stvar. A po onom općem načelu Zakona o obveznim odnosima, znači o slobodama sudionika pravnog prometa, taj bi se ugovor ponovno u budućnosti pro futuro mogao sklapati znači bez ovakve kontrole kakvu smo uveli i danas. Kakva je zaštita stranaka ukoliko dođe do zlouporabe? Postoje instituti, može se takav ugovor raskinuti, može se takav ugovor od suda tražiti da se utvrdi ništetnost takvog ugovora. Ako ima nekakvih elemenata da se radi o kaznenom djelu, može se također prijaviti nadležnom državnom odvjetništvu, policiji, znači moguće je takve načine reagirati. Stoga moram priznat evo iz ovih razloga Vlada Republike Hrvatske ne ne podupire donošenje ovog zakona, ali ne sumnjamo u dobre i plemenite namjere gospodina Lesara i eventualno mislim kod budućih izmjena zakona, Zakona o obveznim odnosima vidjeti u suradnji s Ministarstvom rada o eventualnim mogućnostima još dodatnih kontrola kod ovih vrlo, vrlo osjetljivih ugovora. Ali moram reći znate, zlouporabe postoje i kod drugih i kod kupoprodajnih ugovora i kod ugovora o građenju i u raznim drugim obvezno-pravnim odnosima uvijek se netko nađe tko zapravo tom poslu i tom odnosu ne pristupa na korektan i pošten način. Ali ono što je bitno, bitno je da postoje instituti zaštite od takvog ponašanja. Ovdje sam naveo znači netko tko tko je povrijeđen takvim ugovorom, kao prvo ne bi trebao biti jer već ovi instituti znači da mu ili sudac ili javni bilježnik objasni sadržaj ugovora, da ga pita da li je to zaista ono što vi želite u budućem odnosu. To je već jedan početni korak, jedna prva, ono što bi se reklo kontrola, koje do 2005. nije bilo, nego tek nakon 2005. kod ove vrste ugovora to imamo. to je već jedna značajna zaštita. A sve ovo dalje ako u praksi dođe do određenih devijacija imamo institute, znači i raskide ugovora i utvrđenja da je taj ugovor ništav, a da ne govorim o svim onim kazneno-pravnim aspektima zaštite. Evo hvala lijepo. Hvala. Žele li odbori? Da. Gospodin Emil Tomljanović u ime Odbora za zakonodavstvo. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo vrlo kratko. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 51. sjednici održanoj 12. ožujka 2009. godine raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Dragutin Lesar, zastupnik u Hrvatskom saboru i to aktom od 20. siječnja 2009. Odbor Odbor za zakonodavstvo ne podupire donošenje ovog zakona, upravo iz razloga utvrđenih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske, a koje je dostavljeno aktom od 26. veljače 2009. godine. Hvala. Hvala. U ime Odbora za pravosuđe gospođa Ana Lovrin, predsjednica Odbora. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora 17. ožujka 2009. razmotrio je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Dragutin Lesar, zastupnik u Hrvatskom saboru. Odbor je proveo raspravu u svojstvu matičnoga radnog tijela sukladno članku 73. Poslovnika o radu Hrvatskog sabora. Odbor je također i raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske na prijedlog zakona. U raspravi su članovi odbora podržali razloge iznijete u mišljenju Vlade Republike Hrvatske kojom Vlada ne podržava Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima, predlagatelja Dragutina Lesara. Mišljenje je članova odbora da je odgovor Vlade Republike Hrvatske jasan, da ugovor o dosmrtnom uzdržavanju u praksi egzistira kao neimenovani ugovor i prije donošenja Zakona o obveznim odnosima iz 2005. godine pa se i prihvaćanjem ovakvog prijedloga ne bi postigla svrha, a to je njegovo brisanje iz zakona radi sprečavanja zloporaba. Za postizanje toga cilja trebalo bi izričito zakonom proglasiti taj i takav ugovor ništavnim. Odbor smatra da je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju kao specifičan ugovor potreban, da se isti ne može izjednačiti sa drugim ugovorima, primjerice ugovorom o darovanju jer je ugovor o darovanju besplatni pravni posao. Odbor ističe da se zloporabe ove vrste ugovora o kojima govori predlagatelj u ocjeni stanja i pitanjima za koja se uređuju prijedlogom, mogu ublažiti na način da se afirmiraju mehanizmi nadzora i kontrole nad provedbom ovih ugovora, kako u odnosu na javne bilježnike tako i kroz uključivanje centara za socijalnu skrb, kroz angažiranje institucija kada u provedbi ovakve vrste ugovora postoje elementi kaznenih djela. Nakon provedene rasprave, Odbor za pravosuđe sa 6 glasova za i 1 glasom protiv odlučio je predložiti Hrvatskom saboru zaključak: "Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima u tekstu kako ga je predložio Dragutin Lesar, zastupnik u Hrvatskom saboru." Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo, uvodno bih htio istaknuti da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ne podupire u predloženom obliku ovaj prijedlog zakona i to iz 3 osnovna razloga. Prvi od tih razloga je, ili u prvom redu, naime brisanje odredaba Zakona o obveznim odnosima u kojima je uređen ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ne bi se onemogućilo sklapanje ugovora sa istim sadržajem, dakle ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Imali bismo istu situaciju kao prije izmjena Zakona o obveznim odnosima, a to je da je primjena tog ugovora u praksi bila vrlo česta i na njega su se primjenjivala opća pravila obveznog prava, što je u konkretnim situacijama dovodilo do još više zlouporaba, ponavljam još više zlouporaba i pravnih nepreciznosti. Upravo u tom smislu i pristupilo se uređenju tog ugovora kao posebnog ugovora koji je i kao takav precizno normiran upravo odredbama Zakona o obveznik odnosima. Drugo, ili drugi razlog je isto tako neprihvatljivo stajalište predlagatelja da se ugovor o dosmrtnom uzdržavanju treba nadomjestiti drugim ugovorima kojima se postiže slična svrha. Na primjer, ugovorom o darovanju bez prave predaje stvari. Treće, neprihvatljivo je razmišljanje da bi se nereguliranjem i to bilo kojeg ugovornog odnosa, a u konkretnom slučaju radi se o ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju razriješile sve moguće zloupotrebe. Dakle, načelno neprihvatljivo da se izbriše iz zakona ona odredba koja regulira određeni ugovor i da bi se automatski ili samo tim razriješile sve moguće zlouporabe. Upravo suprotno. Imali bismo faktičnu primjenu određenih ugovornih odnosa koja ne bi bila uređena zakonom i na taj način bi se omogućilo još više zlouporaba kod onih osoba koje s takvom namjerom stupaju u ugovorne odnose i i to bez obzira radilo se o primateljima ili o davateljima uzdržavanja. Dakle, upravo preciznim normiranjem tih ugovora, ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i koncepcijski njihovo uvrštavanje u Zakon o obveznim odnosima predstavlja uistinu jedan kvalitetan iskorak u regulaciji tih odnosa koji nam se javljaju u svakodnevnom životu. Stoga je zakonska intervencija u predloženom obliku, ne samo neprihvatljiva već i suvišna i rezultirala bi dodatnim poteškoćama koje su izbjegnute ili bi se trebale izbjeći preciznim normiranjem i razlikovanjem ove dvije vrste pravnih poslova. Nadalje, ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju po svojoj definiciji obvezuje se jedna strana, dakle davatelju uzdržavanja da će drugu stranu ili trećega primatelja uzdržavanja uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Davatelj uzdržavanja stječe stvar ili prava koje su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kada mu na temelju tog ugovora te stvari ili prava budu preneseni na zakonom predviđen način stjecanja. Zakonom su razrađene i one situacije koje se odnose na pridržaj prava stvarnog tereta te na utjecaj smrti davatelju uzdržavanja na ugovor uz zakonsku odredbu da će se na ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju na odgovarajući način primijeniti odredbe Zakona o obveznim odnosima koje reguliraju ugovor o doživotnom uzdržavanju. Dakle, osnovna, ali ne i jedina razlika između ova dva ugovora je vrijeme stjecanja vlasništva nad nekretninama, nad imovinom. U prvoj varijanti, to je u pravilu osnovicom zaključenog ugovora, a u drugom slučaju je to vrijeme smrti primatelja uzdržavanja. Naravno da se radi o ugovorima, a svaki ugovor je pravni posao, dakle pa i ovi ugovori predstavljaju zapravo suglasno očitovanje volja, dakle ponavljam, suglasno očitovanje volja usmjereno ka postizanju dozvoljenih, odnosno zakonom dopuštenih pravnih učinaka. pitanje pitanje sposobnosti osoba, odnosno koje sve osobe mogu pristupiti sklapanju ovog ugovora, pogotovo na strani davatelja uzdržavanja. Dakle, elementi prijevare ili zloupotrebe sklapanja ovog pravnog posla u smislu priskrbljivanja protupravne imovinske koristi, naravno da nisu prihvatljivi. Međutim, oni se trebaju suzbijati drugim, bilo obvezno-pravnim ili kazneno-pravnim instrumentima, što direktno ne treba povezivati sa mogućnošću zaključivanja ovakvih ugovora. Upravo u tom smislu za pozdraviti je sva ona razmišljanja koja idu za tim da treba postrožiti mogućnosti. Dakle postrožiti mogućnosti i uvjete za sklapanje ovakvih ugovora s jedne strane i s druge strane preispitati ulogu javnih bilježnika koji ovjeravaju ove ugovore kako bi se nedopušteni motivi anulirali ne za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, već u smislu onemogućavanja sklapanja konkretnog pravnog posla. Shodno svemu navedenom, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, ponavljam u predloženom obliku ne podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je zastupnik gospodin Mario Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja ću prvo naglasiti da koja je razlika, bez obzira što je ovdje već govoreno, ali još jedanput, koja je razlika između dosmrtnog i doživotnog uzdržavanja? mislim da je u samom nazivu dosmrtno uzdržavanje i doživotno uzdržavanje da glavnina ljudi koji potpisuju takve ugovore nisu svjesni razlike što to znači. Kada se potpiše dosmrtno održavanje, toga trenutka kada se takav ugovor potpiše, ta osoba ostaje bez sve svoje imovine, bilo pokretne, bilo nepokretne. Ja ću da bi ilustrirao to pročitati iz jednog takvog ugovora. Logično bi bilo da u ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju da se u takvom ugovoru piše o uzdržavanju, međutim takav ugovor u 90% govori govori o imovini i prijenosu imovine na onoga s kim se potpisuje takav ugovor. Znači, nije glavna tema, težina na uzdržavanju, nego na imovini. Evo, ovdje imam jedan ugovor gdje kaže, strane su suglasno, pretpostavljaju da je primateljica uzdržavanja vlasnica nekretnina, nabraja se jedno 50 čestica nekretnina i onda kaže ovako, te drugih nekretnina eventualno izostavljenih. Znači ako ovi nisu pronašli nešto da ta starica ima, eventualnog izostavljenih ovim popisom a u vlasništvu su primateljice uzdržavanja te svih pokretnih stvari u kući, u gospodarskim objektima i to kuhinjskog namještaja i posuđa, namještaja, alata, pribora, gospodarskim objektima te ostalo. Kaže 2. točka: "pretpostavljeno kao i kod primateljice uzdržavanja ostavlja u nasljedstvo sve gore navedene nekretnine kao i sve pokretne stvari kako u kući tako u gospodarskim objektima i to cijeli svoj vlasnički udio davatelju uzdržavanja za cijelo a on se pak obvezuje uzdržavati primateljicu." Evo, ovdje prvi puta je riječ: "uzdržavati primateljicu". Međutim, odmah dalje kaže: "Opreza radi primateljica uzdržavanja naglašava da ostavlja u nasljedstvo davatelju uzdržavanja za cijelo i sve druge nekretnine kako kako knjižne tako i izvanknjižne ukoliko su njeno vlasništvo a nisu eventualno obuhvaćene člankom 1. ovog ugovora kao i sve druge pokretne stvari prava i novac, odnosno svu svoju imovinu." Znači, osoba koja to potpiše a to su najčešće osobe starije dobi koje ne razlikuju doživotno i dosmrtno najčešće bilježnik ide u ustanovu za starije osobe ili doma kod takove osobe, vrlo rijetko dolazi ta osoba bilježniku. 95. smo napravili jedan pomak da smo rekli da bilježnik mora pročitati toj osobi tekst da bi razumjela što ja mislim isto nije dovoljno. I kaže: "Primateljica uzdržavanja u svezi na nju eventualno neupisanih nekretnina ovlašćuje davatelja uzdržavanja da može provesti sve potrebne postupke radi uređenja pogrešnog zemljišno-knjižnog stanja i prijenosa prava vlasništva istih na ime davatelja uzdržavanja za cijelo." Kaže: "Primateljica uzdržavanja ovlašćuje davatelja uzdržavanja da na temelju ovog ugovora bez njenog daljnjeg znanja i pitanja zatraži i postigne na svoje i postigne na svoje ime uknjižbu prava vlasništva predmetnih nekretnina za cijelo od Općinskog suda, zemljišno-knjižna služba kao i drugih potrebnih evidencija." Opet se govori samo o prijenosu nekretnina vlasništva. Mislim da zlouporabe koje su u praksi tim više što je ovdje i gospodin Lesar govorio ne postoji institut kontrole. Kada se ovo potpiše nijedna institucija ne može ići kontrolirati, eventualno ako netko tuži onda može sud napraviti uvid. Budući se to često događa u malim mjestima, budući se to često događa gdje se ljudi međusobno poznaju vrlo rijetko se odlučuju zamjeriti i ići tužiti makar sumnjaju da nešto nije u redu, naročito ako takove ugovore potpisuju vlasnici ustanova za starije osobe, socijalni radnici ili pak općine. Želio bih, predložio bih da se promijeni ime dosmrtno, da se nađe drugi naziv jer dosmrtno izaziva zabunu. Da ovdje još jednu stvar kažem. Ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti sastavljen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda. Lijepo. Ili potvrđen po javnom bilježniku. Znači, može biti sud a može biti i samo javni bilježnik. Mislim da to nije dovoljno da bi spriječilo zlouporabe koje su u praksi jako velike. Sreo sam slučajeve gdje su ljudi potpisali takav ugovor, imali su imovinu vrijednu nekoliko milijuna eura. Nakon što su potpisali takav ugovor za šest mjeseci su umrli. I predložit ću u ime kluba HDZ-a da Ministarstvo pravosuđa nađe modele kako bolje zaštititi zlouporabe. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovani kolegice i kolege zastupnici. U predloženom Zakonu o izmjenama Zakona o obveznim odnosima predlagatelj zastupnik Lesar predlaže da se odredbe koje definiraju tzv. dosmrtno uzdržavanje brišu iz Zakona o obveznim odnosima obzirom da se primjenom ovih odredbi zlouporabljuje zakon na štetu najvećeg broja starijih i nemoćnih što rezultira gubitkom imovine najčešće nekretnina. Već postojeće odredbe koje reguliraju na primjer ugovor o darovanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju mogu ponuditi rješenja za pojedine slične situacije. Mišljenja je da promjenama u tom dijelu zakona moguće je spriječiti nastanak štete davatelju uzdržavanja a bez opasnosti da dođe do zlouporabe na štetu primatelja uzdržavanja. Smatra da bi predložene izmjene zakona riješile mnoge problematične situacije do kojih se dolazi primjenom postojećih odredbi. Dostavljenim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske ne podržava se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima. Naime, brisanje odredaba Zakona o obveznim odnosima kojima je uređen taj ugovor onemogućilo bi se sklapanje ugovora a o dosmrtnom uzdržavanju, takvi ugovori mogli bi se sklapati na temelju općih odredbi obveznog prava s time da za njihovu valjanost ne bi bila propisana stroga forma kao što je to sada u važećem zakonu prvenstveno radi zaštite primatelja uzdržavanja. Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku i ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen kod javnog bilježnika ili sastavljen u obliku javno-bilježničkog akta ovlaštena osoba prilikom ovjere ili sastavljanja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju dužna je ugovornim strankama pročitati ugovor i upoznati ih na njegove posljedice. Isto tako, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju nije moguće nadomjestiti drugim ugovorima kojima se postiže slična svrha. Na primjer, ugovor o darovanju je besplatni posao i ne traži se ništa za uzvrat, tako kada bi primatelj uzdržavanja s davateljem uzdržavanja sklopio ugovor o darovanju tada uopće ne bi imao pravo na uzdržavanje. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju naplatni ugovor, što znači da za ono što je na temelju toga ugovora dao primatelj uzdržavanja prima od davatelja uzdržavanja naknadu i to u obliku uzdržavanja. Kada bi se i sklopio ugovor o darovanju između primatelja i davatelja uzdržavanja, a uz to ugovorilo i uzdržavanje, to ne bi bio ugovor o uzdržavanju, već zapravo ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Mišljenja sam da bi zlouporabe koje ističe zastupnik Lesar mogle se smanjiti prvenstveno većim nadzorom i kontrolom nadležnih institucija te poduzimanjem odgovarajućih mjera kada postoje elementi kaznenih djela. Radi navedenog, a prihvaćajući razloge iznijete u mišljenju Vlade Republike Hrvatske ne podržavam Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima koje je podnio zastupnik Lesar. (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo danas u raspravi je već puno toga rečeno. Svakako ja neću ponavljati definicije i razlike između dosmrtnog ugovora i doživotnom uzdržavanju. Također želim jasno reći da nipošto nisam advokat osoba koji zloupotrebljavaju ovu vrstu ugovora. Želim reći da itekako vjerujem u dobre namjere predlagatelja i zastupnika koji su danas u raspravi spominjali zloporabe. Ali ono što želim reći da su ugovor o doživotnom uzdržavanju u pravnom prometu kroz cijelo vrijeme dakle i po bivšem OGZ-u i po Zakonu o nasljeđivanju iz '55. ili '57. godine. jednako tako taj ugovor egzistira kao imenovani ugovor sa propisanom strogom formom, ali paralelno kroz cijelo to vrijeme egzistira kao neimenovani ugovor ali po sadržaju ugovor zapravo o dosmrtnom uzdržavanju, ali uz napomenu da on tada budući nije bio imenovan, budući nije bio u zakonu propisan nije imao niti obvezatnu formu. Pa tako, primjere zloporaba koje smo čuli danas su mogli biti ne danas zato što je na snazi ZOO iz 2005. koji definira taj ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, one su jednako tako i još mogle biti i prije donošenja Zakona o obveznom odnosu, egzistirati kao što ukidanjem, kako to predlagatelj predlaže ukidanjem cijelog poglavlja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, njih se ne bismo u praksi riješili ovakvih zloporaba. Dapače, stupanjem na snagu ovoga zakona 2005. i propisivanjem forme obvezatne forme za ove ugovore, smo donekle postrožili uvjete sklapanja takvih ugovora. Naravno da se postavlja pitanje zloporabe, ali zloporabe treba rješavati na drugi način ne samim ukidanjem ove glave, zašto? Zato što ukidanjem te glave ponavljam ne bismo postigli ništa. u tom slučaju bismo u zakon morali uvesti odredbu da su ugovori takvoga sadržaja ništavi, pa bi to onda zapriječilo njihovo sklapanje temeljem općih pravila o slobodi ugovaranja Zakona o obveznim odnosima itd. a napominjem da i tu slobodu ugovaranja ograničavaju opće odredbe Zakona o obveznim odnosima koje kažu da se može ugovarati slobodno, ali ne suprotno Ustavu, ne suprotno prisilnim propisima i ne suprotno moralu društva. I jednako tako da je zabranjena zloporaba prava, to također kaže Zakon o obveznim odnosima u općem dijelu. Stoga mislim da samim ukidanjem ove glave ne bismo postigli svrhu koju želi postići predlagatelj zakona, a to je sprečavanje zloporaba. Dapače, tvrdim da ona treba tu ostati i da treba postrožiti uvjete zaključivanja ovoga ugovora, kao što treba postrožiti kontrolu. Postrožiti na koji način? možda da utvrdimo za ugovor ove vrste da moraju biti samo ugovori sastavljeni pred sudom, da ne dajemo ovlasti javnim bilježnicima da ih sastavljaju. Ali napominjem, od stupanja na snagu ovog Zakona o obveznim odnosima ti ugovori moraju imati formu javnobilježničke isprave ili moraju biti solidarizirani od strane javnog bilježnika ili sastavljeni pred sudom. Do 2005. nisu trebali nikakvu formu. Druga mogućnost kontrole bi bila recimo da se sklapati ugovor može isključivo pred sudom i da se pri tome sudac provjeravati mogućnosti davatelja uzdržavanja da li je on zaista u mogućnosti uzdržavanje davati i ukoliko slučajeva. Moguća su i ograničenja broja zaključenih ugovora od strane davatelja uzdržavanja. Jednako tako ono što bi trebalo uvesti, a to je svakako snažnija kontrola institucija kojima je država povjerila obavljanje nekih poslova. Ovdje mislim na socijalne ustanove, na privatno pravnu inicijativu u domeni socijalne skrbi, dakle koja danas jest moguća ali i kontrola od strane države nedovoljna. Jednako tako mislim na kontrolu poslovanja javnih djelatnosti prenijeti ovlasti države na javne bilježnike koju mora provoditi inspekcija Ministarstva pravosuđa, jer mislim da nije dobro niti za institut javnog bilježništva da se o tome raspravlja kao o jednom izvoru zloporaba to što su ugovori o dosmrtnom uzdržavanju odnosno doživotnom uzdržavanju prenijeti javnim bilježnicima u nadležnost osim sudu. Dakle, da zaključim. Zaista podržavam razloge zbog kojih je predlagatelj predložio izmjenu ovoga zakona, vjerujem u dobre namjere, zaista zloporaba ima i treba nešto učiniti na njihovom sprečavanju, ali ovakav prijedlog zakona ne ne da će spriječiti te zloporabe, nego će im još šire otvoriti vrata. Stoga predlažem da svi zajedno razmislimo i možda iznjedrimo neki drugi prijedlog, ali svakako u pravcu pooštravanja uvjeta za sklapanje ovih ugovora, a ne njihovim brisanjem iz zakona. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo vrlo kratko, uvaženoj zastupnici bih replicirao u onom dijelu u kojem je dovodila u svezu konkretan prijedlog zakona u odnosu za zlouporabe. Mislim da ćemo se svi složiti kada govorimo o zlouporabama, da njih ne da treba smanjiti na najmanju moguću mjeru nego svim postojećim instrumentima, svim zakonima, zakonskim prijedlozima treba eliminirati svaku mogućnost zlouporabe ovog pravnog instituta s jedne strane. A i s druge strane, mi danas raspravljamo o konkretnom zakonskom prijedlogu, konkretni zakonski prijedlog jest dakle, svodi se na to da određeni pravni institut brišemo iz Zakona o obveznim odnosima a koga smo u Zakonu o obveznim obvezama uvrstili ili stavili 2005. godine. Uistinu stoji činjenica da samo ili isključivo brisanjem toga instituta ne bismo spriječili zlouporabe, zlouporabe, treba spriječiti ali i drugim instrumentima pa čak možda i razmišljati i o zakonskim izmjenama vezano na način kontroliranja, u prvom redu način sklapanja, zatim izvršavanja ugovornih obveza kada govorimo o ovakvoj vrsti ugovora, dakle, konkretnom ugovora o dosmrtnom Dakle, apsolutno podupirem sva ona razmišljanja, sve one prijedloge koji idu za tim da se zlouporabe ne smanje na najmanju moguću mjeru nego da se onemogući bilo kakvi oblik zlouporabe ovog pravnog posla ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ali to uistinu nećemo riješiti ovim konkretnim zakonskim prijedlogom i zato sam ja protiv ovog ovakvog zakonskog rješenja. Pa naravno, gospodine Tomljanoviću da ni prvi ni zadnji puta da se zamijećene zlouporabe prava kreću rješavati krivim putem. Dakle, ponavljam, snažna kontrola od strane državnih institucija u ovom slučaju poglavito u domeni socijalne skrbi, dakle, socijalne službe koje moraju biti na terenu, moraju znati stanje stvari, moraju propitivati gdje su osobe za koje se nitko nema nema skrbiti, jesu li poslovno sposobne, da li netko zloupotrijebljava njihova prava, to je bit kako ćemo u ovom slučaju smanjiti zlouporabe, ali ne svakako na ovaj način, brisanjem ovoga instituta i zakona jer smo vrlo sličnu odredbu imali kod slobode ugovaranja primjerice kod ovršnoga zakona a tada smo to uspjeli spriječiti zato jer smo u ovršni zakon rekli da su ništavni ugovori kojima građani, koje građani zaključuju s bankama, kojima dopuštaju ovrhu na cjelokupnim primanjima. Dakle, dok te odredbe o ništavosti nije bilo, ničim tu zlouporabu od strane banaka prema građanima, nismo mogli spriječiti jer je bilo na snazi opće pravilo slobode ugovaranja ukoliko nešto nije izričito zabranjeno. Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Boro Grubišić izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo, gospodin Lesar je danas zapravo pokrenuo jednu temu koja je vrlo da kažem aktualna s obzirom na događanja koje je on iznio a i ostali zastupnici u svojim raspravama i vrlo mi je drago da je potaknuo na razmišljanja sve one koji su danas raspravljali i da kažem i pravne stručnjake u ovome našem Visokom domu. U svakom slučaju, ako ništa drugo, bar je to postignuto da se razmišlja o mogućnostima izmjene, ako ne dokidanja, kako je tu gospodin Lesar predložio, ali izmjena u u Zakonu o obveznim odnosima koji se odnosi na ovu materiju tzv. dosmrtnog uzdržavanja. je ovdje govorio o samoj riječi dosmrtno i doživotnog održavanja i razlikama koje proizlaze iz samih tih pojmova u smislu stupanja u vlasništvo onoga tko daje, tko uzdržava, dakle, odmah po podpisivanju ugovora za dosmrtno uzdržavanje i u slučaju doživotnog, dakle, osobe nakon što osoba koja se uzdržava umre. Sami pojam dosmrtno uzdržavanje zapravo svi smo svjesni da nije odgovarajuća. Čak je pomalo i ružna, s obzirom da se spominje smrt a uzdržava se živa osoba. E sada, ako već govorimo o pojmu dosmrtno, netko je ovdje rekao da bi to trebalo promijeniti, mislim gospodin Zubović u nekakav drugi pojam. Pa imamo mi sada ovdje pojam doživotno uzdržavanje ali imamo možda i pojam zaživotno uzdržavanje, ../Govornik se ne razumije./… zaživota. Evo možda jedan prijedlog koji može biti prilog dakle, zakonodavcu da eventualno takav izraz upotrijebio dakle točno za života je to uzdržavanje a ono je doživotno uzdržavnje. Dakle, evo jednog mog, eto malog priloga u ovoj materiji. Kada se govori o zlouporabama onda smo svi svjesni toga, a ne samo novinski članci nego iz svih naših sredina, ja sam uvjeren da svi mi znamo dobro ovdje da zlouporabe postoje od pojedinaca dakle privatnih osoba, ali i privatnih osoba u našim službama, socijalnim službama pa onda postoje vijesti, šaputanja, šuškanja da neki djelatnici tih socijalnih službi imaju veliki broj nekretnina stečeni upravo zlouporabom institucije dosmrtnog uzdržavanja. E sada, kako doskočiti zapravo zlouporabama i tih privatnih lica i onih za koje ja smatram a one su rekle da to nije istina, da to nije točno, da je to zapravo u neku ruku sukob interesa. Ako socijalni radnik bilo po kojoj osnovi dakle, koristi svoj status i ne samo status nego li i ono što pripada korisniku uzdržavanja kao nešto s čime će ostvariti dakle, imovinsku korist i to nekretninu onda je to po meni sukob interesa, a sada kako god vi to krstili i zvali, a to je tako. Bilo je govora o tome da je zakon odredio da se takvi ugovori sklapaju kod javnog bilježnika ili pred sudom. I to je jedna od prijedloga gospođe Lovrin koji je, čini mi se ona naginje tome u svom izlaganju da se ti ugovori sklapaju isključivo pred sudom. Kada jasno i glasno sudac, dakle, pri punoj svijesti obje stranke prikazuje što koga pripada i što su čije obveze po tom ugovoru. Evo ja ću odmah prvi puta reći zaživotnog a ne dosmrtnog uzdržavanja, da se upotrijebi. Dakle, mislim da je instanca sud, općinski sud ta koja treba biti isključivo ovlaštena za sklapanje ovakvih ugovora a ne javni bilježnici. Nadalje, dakle provedba samog ugovora je evo kažu u domeni kontrole centra centra socijalne skrbi, socijalne pomoći itd. Kada se sklapa dosmrtni ugovor, onda bi u svakom slučaju trebalo primijeniti i europsku praksu. Pa imamo europske zakone, usvajamo ih ono hrpimice, da kažem na ovim sjednicama našim. Imamo li mogućnost da primjenimo i europsku praksu i ovdje? Kažu da je u Europi praksa da socijalna služba daje mišljenje po dva pitanja. Jedno pitanje je validnost i mogućnost i sposobnost onoga koji uzdržava, koliko može i da li može uzdržavat nekoga, da li su njegove materijalne mogućnosti i ostale takve da može uzdržavat nekoga. I drugo je zapravo potreba, dakle procjena potrebe onoga tko eventualno sklapa ugovor, da li je njemu uopće potrebno uzdržavanje dosmrtno ili kako ja kažem, zaživotno. Da li je potrebno nekome uopće? Dakle tu postoji mogućnost da i liječnici odnosno zdravstvo sa procjenom koeficijenta opće životne sposobnosti nečije, opća životna sposobnost da se ocijeni pa se onda vidi da li je nekome potrebno i plus dakle njegov materijalni status onoga tko traži uzdržavanje. Pa onda socijalna služba procijeni je li potreba nekome da potpisuje ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, Dakle, socijalna služba se mora uključiti i dati suglasnost i jednom i drugom, i jednom i drugoj stranci. Sa takvom suglasnosti bi se išlo na općinski sud koji bi objasnio prava, dužnosti i obveze koje proističu iz tog kockarsko, ja bih rekao, ugovora, to je vrsta kockarskog ugovora jer nikad ne znate tko će kako i koliko živjeti i kako će se ponašati u tom da kažem braku donekle, iz interesa. Prema tome, ovo su moji mali prilozi i prijedlozi u svezi ovoga izmjena Zakona o obveznim odnosima. Evo u nadi da će oni koji ovo slušaju i koji su eto da kažem zakonodavci i oni koji pišu zakone u ovoj državi, ako će im to malo pomoći, ja ću biti sretan. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zastupniče, netočan je navod kad kažete da poznajete veliki broj djelatnika koji rade u socijalnim službama koji su veliki broj nekretnina stekli zloporabom. Netočno. Ja sam 26 godina radila u Centru za socijalnu skrb u Šibeniku i na prste jedne ruke mogu pobrojati ljude koji su zloporabom došli do određenih nekretnina, temeljem jednog ili drugog ugovora. Drugi netočan navod, socijalna služba se mora suglasiti i u slučaju doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja. Ne mora, gospodine zastupniče. Ne mora utoliko što centar za socijalnu skrb dolazi na scenu, uvjetno kazano, onog trenutka kada je potrebno određenu osobu zaštititi u njezinom najprije zdravstvenom statusu, a onda dalje u socijalno ekonomskom. Hvala lijepa.

pitanje koje zalazi u samo pitanje humanosti, u pitanja ljudskog opstanka i našeg odnosa prema našim sugrađanima koji su pod svoje stare Činjenica je da je vjerojatno vrlo teško problem na koji kolega ukazuje, riješit pravnom normom. Ja, iako sam pravnik, ne vjerujem da je samo pravnom normom ma kakva ona bila, moguće riješiti taj problem. Kolega Lesar je u svom prijedlogu pokazao jedan put, ali ja se slažem s onima koji misle da on možda nije najsretniji iz razloga jer ostaje toliko drugih pravaca kojima zlouporaba može ući u domove tih starih osoba, da možda ipak treba vidjeti neku drukčiju intervenciju. Ali ono što mislim da je važno istaći jest to da je cijela ova priča pa i ono što smo susretali po medijima, trebala biti odavno prepoznata od strane nadležnih državnih tijela i da je trebalo izaći sa nekim konkretnim prijedlozima od strane Vlade puno prije kolege Lesara. Ali neka to bude povod Vladi da razmisli o rješenjima koja, neki su rekli naravno idu u pravcu postroženja uvjeta za zaključenje ugovora, koji idu za formalnostima koje bi možda ojačale poziciju poziciju starijih osoba koje prihvaćaju takve ugovore. Međutim, ono na što valja ukazati je sljedeće. Problem se ne bi javljao da već iz onoga što smo čuli, iz konkretnih primjera nije jasno da državna tijela ili tijela socijalne skrbi ne rade svoj posao uvijek kako treba. Naime, čuli smo tu priče kako se u onom predmetu sa 19 ugovora nije nikako moglo intervenirati. Pa bila porezna, pa bila ova, pa bila ona inspekcija i nijedna nije mogla ništa. već iz ove priče je jasno da samo mala, čak ne jako kreativna interpretacija pravnih normi je mogla pokazat sukob konkretne osobe sa zakonom. Toga je toliko u primjeri koji jesu dani simulirano da se moralo reagirati. Morala je reagirati porezna uprava jer je očito da je u formi ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, da je zapravo djelatnost sakrivena. Mi smo imali dugo onu filozofiju, od nezakonite djelatnosti se ne ubire porez. To je dugo čak i od bivše države bila filozofija. Pa to je prikrivena djelatnost i nju treba oduzet korist koja je ostvarena, a ako je nešto zarađeno nekim dijelom posla koji se može reći da jest legalan, treba primjenit porezne propise. Isto tako, sasvim sigurno, ja se sjećam tog primjera iz tiska, ono što je tamo bilo jest određeni objekt socijalne skrbi, bez obzira što je on deklariran kao privatna kuća. Pa kako to nadležne službe ne prepoznaju? Pa ne mora stajat tabla na vratima i pisat što je da bi se prepoznao sadržaj. I to jest inače problem koji mi imamo u cijelom našem pravnom sustavu da se pravo ne tumači nego se mehanički primjenjuje i to je nešto što vrijedi za cijeli sustav naših upravnih i pravosudnih tijela. Čini mi se da bismo tu morali raditi na određenom odgoju pravnika pa se to naravno i pravne fakultete odnosi da se pravo mora tumačiti. Pravo je životno i njegova prava primjena je samo onda ako ga učinimo, ako pravnu normu učinimo kompatibilnom životu. Dakle, s jedne strane su očito u slučajevima zlouporaba zakazala državna tijela, posebno ona inspekcija, a s druge strane očito je da dramatično zakazuje sustav socijalne sustav socijalne skrbi u Hrvatskoj. Jer ako postoji toliki broj ljudi koji nije zanemariv, koji su spremni svu svoju imovinu dati da bi dočekali kraj života u koliko-toliko normalnim ljudskim uvjetima, pa zašto se država za to ne pobrine? Zašto te sirote ljude ostavlja na milost i nemilost, ja moram reći hohštaplerima koji iskorištavaju njihovu lošu situaciju i nespremnost države da se suoči s problemom. Zato, evo ja neću duljiti, kolegice i kolege su što se prava tiče više-manje sve korektno rekli, ja se s tim slažem i ne mislim zaista da je moguće naprosto ukidanjem glave riješiti problem, ali neka ova zaista, rekao bih humana inicijativa kolege Lesara bude poruka, neka bude motiv državnim tijelima, nadležnim državnim tijelima, ne. Može i Ministarstvo pravosuđa koje je ovdje biti koordinator. Pokrenite akciju, smislite neki sustav koji će prvo omogućiti ljudima da sigurno i stabilno dočekaju svoje zadnje dane s jedne strane, a s druge strane, kada se dogodi zlouporaba da se na nju reagira onako kao što normalna pravna država mora reagirati. Hvala vam. Zahvaljujem. Imamo ispravak netočnog navoda 2. I to prvo uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, netočan je navod gospodina Josipovića kada kaže: "dramatično zakazuje sustav socijalne skrbi." Gospodin Josipović, nije točno da dramatično zakazuje sustav socijalne skrbi jer centar za socijalnu skrb štiti osobe koje su lišene poslovne sposobnosti potpuno ili djelomično i tada štiti njihova prava i interese, ne samo glede zdravstvenog stanja već i imovinskih prava i interesa sukladno popisu imovine kojega je dužan napraviti po Na drugoj strani, odnosno ono što je temeljna zadaća centra za socijalnu skrb je da najprije zaštiti osobu sa njezinim zdravljem, to znači smještajući je u ustanovu socijalne skrbi, a pod b, dolazi u pitanje u pitanje zaštita njihovih prava i interesa imovinske naravi. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Drugi ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Mario Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Ja bih želio gospodina Josipovića ispraviti, a budući je on profesor na pravnom fakultetu, čudi me da tako govori. Vi ste rekli da je zakazala socijalna skrb. Ja sam maloprije, vi ste bili vjerojatno tu, pročitao jedan ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Znate kako je on nastao? On je nastao tako da je ta osoba izvučena iz socijalne skrbi. Ona je imala socijalnu skrb i ona je izvučena i oni koji su potpisali s njom dosmrtno uzdržavanje isplatili su državi 50, 60 tisuća kuna kao odštete. Oni su otkupili tu staricu. Znači, socijalna skrb je funkcionirala, ali nije jer je starica imala socijalnu skrb. Ali je lokalna samouprava bila jača od socijalne skrbi i lokalna samouprava je uzela k sebi da bi mogla doći do imovine. **Josipović, Ivo (SDP)** Pa evo i kolegica i kolega zapravo nisu ispravljali, uglavnom nisu ispravljali netočni navod, nego su replike dali. Pa ja bih rado i odgovorio, ja se čudim kolegi Zuboviću da kao liječnik, pripadnik jedne humane profesije misli da je dobar sustav. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** U čemu je povreda Poslovnika? **Josipović, Ivo (SDP)** U tome je povreda Poslovnika, već sam rekao se sastoji u tome da nije bila riječ o ispravku netočnog navoda, nego o replici. 5 5 minuta je kolega govorio i ispravljao. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Isključivo je bila ispravka netočnog navoda i nije govorio 5 minuta, nego točno vrijeme koje je određeno Poslovnikom. Oprostite. Ne bu išlo. imamo jednu repliku pa ćete moći odgovoriti, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, ovo će biti prigoda da gospodin zastupnik kaže, ali evo za razliku od mojih stranačkih kolega, ja ću reći da se slažem s vama glede pitanja tumačenja zakona, ne strogo gramatičkoga, već šire dovodeći ga u kontekst racija zakona. Pa tako mislim zaista i da je u ovom slučaju 19 ugovora, potpisanih ugovora o dosmrtnom uzdržavanju zaista su državna tijela mogla prepoznati nelegalnu djelatnost, mogla su prepoznati da se radi o nekom tko obrtimice to radi, bez obzira što je privatna kuća i jer se radilo o naplatnom poslu, dakle ugovor o dosmrtnom uzdržavanju jest naplatni posao i to je očito bila nelegalna djelatnost. Dakle, moglo se intervenirati. Ali ja se svakako zalažem da se uvjeti postrože, da se uvede obveza socijalne skrbi, nekakve suglasnosti na takve ugovore. Zalažem se da to bude sudska forma ugovora jednako kao što se zalažem kad budemo mijenjali Zakon o kaznenom postupku da predvidimo da predvidimo u ovakvim slučajevima prevare, progon po službenoj dužnosti, a ne progon po privatnoj tužbi jer ti ljudi koji su prevareni nisu u stanju privatno kazneno goniti A moram reći u obranu doktora Zubovića nešto, on je samo htio reći da u ovom slučaju je lokalna samouprava bila ta koja je zaključila nevaljali ugovor o dosmrtnom uzdržavanju na uštrb socijalne skrbi od kuda je izvukla štićenika. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Ivo Josipović. … i ja zapravo na istom tragu razmišljam. A posebno bih se referirao na moguće razmišljanje o tome kako su socijalne službe socijalne skrbi ispravno reagirale u Naime, kako netko tko je pripadnik jedne humane profesije kao liječničke može prihvatiti to da služba socijalne skrbi vidi što se događa i ne podnese kaznenu prijavu. Gdje je tu humanost i gdje je tu taj pristup i tvrdnja kako socijalne službe dobro i solidno rade svoj posao. Ako je to humanost, ako je to socijalna služba, e svaka čast onome tko podržava takvu socijalnu skrb. Zahvaljujem. I na kraju, uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite, pojedinačna rasprava. nešto što je u okviru prava, ma da to jest izmjena zakona. Ovdje se više govori o humanosti i o humanom pitanju. Nažalost, zašto je sve više ili zašto su uopće naši sugrađani prisiljeni mahom? Jer ovdje se radi više o prisili ili o nuždi, nemojmo govoriti o prisili, o nuždi sklapati ugovore o dosmrtnom uzdržavanju. Oni su prisiljeni, ili u nuždi su to sklapati zato što ima sve više naših starijih sugrađana o kojima nažalost nema tko brinuti. Ima sve više naših sugrađana o kojima nema tko brinuti a oni sami ne ostvaruju prihode da si mogu ugovoriti neku uslugu da se o njima može brinuti. Ne mogu si ugovoriti uslugu dakle da im netko čisti, da ih netko njeguje, da im netko donosi namirnice u kuću jer moguće ne mogu se niti kretati, ne mogu doći do nekog sustava socijalne skrbi jer podkapacitiranost naših domova za starije i nemoćne osobe, ne mogu ni na koji drugi način ugovoriti neki oblik socijalne skrbi koji bi o njima se brinuo a da za to ne moraju dati svoju imovinu. Dakle, budući da su naši sugrađani veliki broj njih očito se ovdje radi jer uvjeren sam da kolega Lesar ne bi davao ovakav zakon da se radi o pojedinačnim ili sporadičnim slučajevima nego se radi o velikom broju naših sugrađana, radi se o velikom broju sugrađana koji su bili u nuždi to napraviti i nad kojima je učinjena zloupotreba ovog zakona jer očito da su, niti se o njima brinulo niti su oni bili u primjerenim uvjetima do svoje smrti ili još su vjerojatno neki od njih i živi a onaj tko je sklopio ovakav ugovor je raspolagao sa njihovom imovinom. Ovdje bi više trebalo razgovarati o sustavu socijalne skrbi o našim starijim sugrađanima ili uopće o brizi društva i države o našim starijim sugrađanima nego o tome kako će oni sklopiti ugovor da bi nadomjestili ono što se društvo i država o njima ne brine. Naravno da najveću brigu o svojim roditeljima bi trebali imati djeca, ali imamo slučajeva kada dakle stariji naši sugrađani nemaju djece, ili nisu imali uopće ili su djeca preminula, ili su se odselila iz Hrvatske. Ili drugo, imamo i nažalost onih situacija kada djeca ne osjećaju tu potrebu da brinu o svojim starijim, o svojim roditeljima koji su naravno stariji od njih. Tada bi uostalom, zato valjda i postoji država da se brine o svojim sugrađanima, posebice da se brine o onim svojim sugrađanima koji ne mogu o sebi brinuti ni na koji način ili ne mogu adekvatno brinuti na zadovoljavajući način. A upravo bi država tu trebala uskočiti da osigura kvalitetu života naših starijih sugrađana treće životne dobi. Nažalost, situacija je dramatična. Evo, ja ću vam reći na primjeru Koprivničko-križevačke županije. Mi imamo u ovom trenutku jedan dom za starije i nemoćne koji djeluje u Koprivnici. Lista čekanja u tom domu je 400 osoba. Dakle, u prosjeku treba čekati pet godina da bi se došlo na mjesto u dom za starije i nemoćne. Udruga koja organizira starije osobe je osmislila jedan program, projekt "gerontodomaćice". Taj projekt se zasniva na tome dakle da gerontodomaćice dolaze u domaćinstva starijih osoba i da im pružaju određenu količinu usluga. Taj projekt je na početku bio poduprt iz Predpristupnog fonda PHARE sa 110 tisuća eura, nakon toga se razvio to kao deinstitucionalizirani oblik skrbi o starijim osobama i u ovom trenutku je poduprt od Ministarstva obitelji i branitelja. branitelja. Ali i tako dakle dopunjen taj program koji sada dakle uz one osobe koje jesu u domu brine o još oko 200 osoba putem gerontodomaćica još uvijek je ni iz daleka dovoljan za one potrebe koje trenutno mi u Koprivničko-križevačkoj županiji imamo. Dakle, postoji potreba da se sagradi depadansa doma u Križevcima i depadansa doma za umirovljenike u Đurđevcu. Nažalost, na zahtjev Koprivničko-križevačke županije da te dvije depadanse uđu u sustav socijalne skrbi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je reklo da za to ne postoji potreba odnosno da se neće o tome, da se to neće financirati iz državnog proračuna, pa tako niti ne dolazi do izgradnje te dvije depadanse. Da bismo popunili taj prostor mi sada u Koprivnici pokrećemo projekt izgradnje jedne zgrade apartmana odnosno jednosobnih stanova za starije osobe gdje će starije osobe moći iznajmiti stan ili apartman i ugovoriti određenu količinu ili određenu vrstu usluga iz doma za starije osobe koje se nalaze u neposrednoj blizini tog objekta. To će isto tako otvoriti prostor za nekih 100 do 150 osoba. Međutim, i dalje ostaje. Dakle, ako i tih 150 smjestimo tu ostaje 250 osoba koje su danas već na listi čekanja za dom umirovljenika. Lako je s onima koji su netom otišli u mirovinu pa imaju dobre mirovine pa se mogu sami za sebe brinuti, ali nažalost mi imamo preveliki broj onih koji gotovo ne mogu izaći iz svojeg stana ili svoje kuće da bi se pobrinuli za osnovne potrebe kao što je odlazak kod liječnika, kao što je kupovina neophodnih životnih namirnica, kao što je primjerice jedan dnevni topli obrok. I takvima mi dostavljamo hranu u njihove domove putem javne kuhinje. Ali dakle, to su sve projekti koji se zasnivaju na interesu i volji lokalne samouprave. Ovdje bi trebalo na državnom nivou definirati sustav brige o našim starijim sugrađanima da naši stariji sugrađani doista znaju što mogu očekivati od Ministarstva socijalne skrbi, od Ministarstva obitelji i pod kojim uvjetima će oni to dobiti. Dakle, oni koji ne mogu, koji imaju male mirovine ili koji nemaju mirovine. Jer vi danas imate ljude koji su primjerice u poljoprivrednoj mirovini, koji imaju između 300 ili 400, ili 500 ili 500 kuna mjesečne mirovine, koji imaju svoju kućicu, koji imaju svoj vrtić ali to im nikako nije dovoljno da bi se mogli sami o sebi brinuti posebice ako su ostali sami, posebice ako su teško bolesni još uz ono što moraju platiti lijekove i liječničke preglede, dakle gotovo im ništa ne ostaje i oni su nužni i prisiljeni naprosto sklapati ovakve za njih nepovoljne ugovore. Jer, ako se sklopi ovakav ugovor onda vi nemate nikakvu kontrolu kvalitete toga da li osoba koja je sklopila ovaj ugovor je išta dobila za to što je dala, sklopila ugovor o doživotnom uzdržavanju. Ona može taj ugovor raskinuti. Ali koja je alternativa da se vrati na nešto što je puno gore i puno bezvrjednije nego što je bilo u trenutku kada je taj ugovor sklapalo? prijedlog je i kolege Josipovića i mene, i još nekih sugovornika da se svakako dakle ovo bude poticaj da se razgovara, razmatra pa moguće i usvoji strategija jedna i u Hrvatskom saboru brige o našim starijim sugrađanima i da doista i mi kao društvo se obvežemo brinuti o tim osobama, o tim našim sugrađanima jer ti naši sugrađani su na kraju svojeg radnog vijeka sasvim sigurno i na kraju ili pri kraju svojeg životnog vijeka. Ako su oni dali ogromni doprinos zajednici a ja vjerujem da je velika većina ili svi da su dali doprinos koji je bio u okviru njihovih mogućnosti i kompetencija onda mislim da društvo ima obavezu se skrbiti o njima da imaju dostojnu i kvalitetnu starost, je i u starosti građani imaju potrebu živjeti kvalitetno. Njihove potrebe su različite od potreba ljudi koji su radno aktivni i od potreba djece djece ili ne znam onih koji idu na studij. Ali oni isto tako imaju svoje potrebe i ono što je najvažnije imaju potrebu za kvalitetnim životom. Prema tome, nemojmo dozvoliti da ljudi budu primorani sklapati nepovoljne ugovore, a onda s druge strane prihvaćati da sustav ne funkcionira, pa branimo s jedne strane sustav socijalne skrbi ali prešućujemo da pravna država u tom trenutku ne funkcionira, jer ako netko ima 19 ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, onda sasvim sigurno da vrši nekoliko zloupotreba tih ugovora jer nema nikakvog dosmrtnog uzdržavanja ako imate 19 ugovora. Prema tome, apeliram da dosita se mi kao društvo obavežemo o skrbi prema našim starijim sugrađanima. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mršić je netočno naveo da starije osobe ne mogu kupiti niti kruh, niti ostvariti bilo koje svoje socijalno pravo, a da zato ne daju imovinu. sam je u svom istupu rekao da je u ovoj našoj županiji npr. postoji sustav, vjerojatno domaćice koje je županija osmislila i koja se pokazuje izuzeto učinkovita i gdje te starije osobe na taj način mogu ostvariti puno svojih prava. Ali isto tako je potrebito reći ovdje da postoji i druge oblici socijalne skrbi npr. pomoć za njegu i skrb od strane druge osobe, pa je potrebito podsjetiti da i obitelj obitelj ima određene obveze glede tih starijih i nemoćnih osoba. Jer kada umru dotični onda se mnogi jave na raspravu glede imetka i ostalih stvari. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočan je navod kolega Mršić kada ste rekli da su stariji naši sugrađani primorani zato što nema tko o njima skrbiti i potpisivati ovakve ugovore. To je netočno. Prvo, država naravno putem socijalne skrbi toga sustava cijelog, međutim postoje različiti programi koji je Vlada osmislila. Ja ću vam reći jedan program, recimo u dubrovačkom primjeru, upravo o tome što ste vi govorili. Što se financira kroz nadležna ministarstva. Dakle, obilaze se i stari i nemoćni ljudi kojima se i cijepaju drva i spremaju im se obroci. Dakle, to je sve na raspolaganju, međutim taj program moraju osmisliti jedinice lokalne samouprave, drugo nadležna je županija sa svojim programima. Prema tome, svi oni su nadležni i obvezni. Treća stvar, mogli ste recimo u Koprivnici umjesto što ste prodali taj objekt ne znam kome i ne znam za što, potrošili što se tiče objekata na obali, govorim o odmaralištu. Mogli ste taj novac preusmjeriti i izgraditi jedan dom umirovljenika ili dom za starije i nemoćne osobe.

završno mogu reći dosita još jednom da što se tiče Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o obveznim odnosima od strane predlagatelja gospodina Lesara doista prepoznali smo plemenite, humane namjere u prijedlogu ovog zakona. Zbog čega ga ne podržavamo, to su samo formalni razlozi, jer sam rekao kada bismo izbrisali odredbe koje sada reguliraju Zakon o dosmrtnom uzdržavanju, tada bismo se vratili na onaj sustav koji smo imali prije 2005. Zakon o dosmrtnom uzdržavanju, tada bismo se vratili na onaj sustav koji smo imali prije 2005. godine. 2005. godine ipak smo uveli jedan stroži sustav vezano za sklapanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. To znači, on se ne može sklopiti danas da takav ugovor se ne sklapa pred sucem ili pred javnim bilježnikom i to na način da i sudac i javni bilježnik dužan stranke upozoriti o značaju toga ugovora o pravnim posljedicama koje iz toga ugovora proizlaze. I ste strane ovo je jedan sustav koji jeste korak naprijed u odnosu na ono što smo imali prije 2005. godine. Međutim, cijela ova rasprava doista je otvorila određena pitanja o kojima kod sljedećih izmjena Zakona o obveznim odnosima ćemo naravno voditi računa i ne bježimo uopće od onoga što je kolega Josipović u raspravi rekao, zbog čega evo mi kao Ministarstvom pravosuđa u suradnji sa drugim ministarstvima posebno nadležnim za socijalnu skrb ćemo analizirati rješenja vezano za poboljšanje ovog instituta ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, tim prije što su i ovdje ja bih rekao sjajne ideje došle. Kod propisivanja eventualno još strožijih uvjeta oni koji zapravo daju uzdržavanje daju uzdržavanje u cijelom tome postupku. Naravno, moramo voditi računa o temeljnim načelima našeg pravnog sustava, a to da svi imamo određenu slobodu u raspolaganju svojim privatnim vlasništvom, svojom privatnom imovinom, da postoji sloboda u uređenju imovinsko pravnih odnosa i stoga nije u duha sustava velike zabrane. U duhu sustava je zapravo omogućavanje zaštite takvih odnosa za koje sam rekao da postoje u obliku raskida ugovora, u obliku utvrđenja ništavosti takvih ugovora. I ste strane određene stvari veću sadašnjem sustavu itekako postoje. Pitanje funkcioniranja svega toga, to je naravno drugo pitanje, ali ne bježimo od uloge da iskoridiniramo da vidimo i analiziramo stanje i u sljedećim izmjenama Zakona o obveznim odnosima unaprijedimo ovaj sustav, koji kažem 2005. bitno drugačiji nego što je bio prije toga. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt, predlagatelj prijedloga zakona, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa gledajte iako je danas 1. travnja ja sam zadovoljan. Vjerujem da ničija rasprava nije bila u kontekstu običaja današnjeg dana, jer je većina onih koji su sudjelovali u raspravi složilo se s mojom ocjenom da u institutu ne što nije dobro u zakonu, institutu dosmrtnih uzdržavanja nešto nije dobro, i da neke stvari treba mijenjati. Gospodin državni tajnik je u sadašnjoj raspravi najavio izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima koje će pripremiti Vlada i da će u suradnji sa nadležnim resorom socijalne skrbi vidjeti koje još promjene treba učiniti da se uzroci moga prijedloga otklone. Ja to prihvaćam i dosita čekam taj prijedlog Vlade jer mi je jasno bilo i kada sam i predlagao ovaj zakon da on neće biti usvojen što god da u njemu jesam napisao, jer je bitno tko je predlagatelj. Ali ponavljam i Sabor i Vlada sa svojim prijedlogom zakona upozorio sam da institut dosmrtnog uzdržavanja se u Hrvatskoj se zloupotrebljava i dovodi do do legaliziranih staračkih ubožnica. I slažem se da to nije samo pravno pitanje nego i pitanje humanost. Gospodin Bošnjaković je rekao da se Vlada drži načela slobode odlučivanja i ugovaranja. To sam ja apostrofirao i u svom uvodu i postavio pitanje, pa ga ponavljam a što je sa ulogom države u zaštiti nemoćnih, neukih, odnosno u pitanje humanosti. Ako mediji izvješćuju i iznose u javnost primjere takvog ponašanja koji ne samo da su na granici nego su i prešli granicu humanosti, onda doista treba Vlada reagirati i biti ta koja će prva reagirati. Jedinu reakciju koju ja znam je bio pokušaj socijalne službe prema ministarstvu pravosuđa sa prijedlogom da se zakon mijenja koje ministarstvo pravosuđa nije prihvatilo. Nadalje, institut dosmrtnog uveden je 2005. točno, točno, o tome je govorila i kolegica Lovrin ali 2005. godine također smo iznosili u ovom Saboru primjere, tada već javnosti poznate o zloupotrebi toga instituta, bili su i amandmani u tom smislu zastupnika Nikole Vuljanića koji su odbijeni ovdje u Saboru. Dakle, nije ovo po prvi puta da Hrvatski sabor dobije upozorenje o zloupotrebama instituta dosmrtnog uzdržavanja. To je upravo prilikom donošenja zakona bilo rađeno. I tada je rečeno da ova regulativa na taj način će riješiti gotovo sve probleme i spriječiti mogućnost zloupotrebe. Ali ohrabruje, ponavljam, izjava gospodina Bošnjakovića da će oni suradnju sa socijalnim službama vidjeti što još bi trebalo On je rekao da ne sumnja u moje dobre namjere i ja nisam sumnjao niti sumnjam i u dobre namjere Vlade 2005. kada je predlagala ovakvo zakonsko rješenje. Doista vjerujem da je bila dobra namjera i doista znam da do tada toga u zakonu nije bilo. Ali dobre namjere nekada nisu dovoljne, ako četiri godine pokažu da nešto, neka dobra namjera nije bila do kraja provedena, ajmo ju popraviti, odnosno institut promijeniti. Ključne riječi koje ste koristili svi, nadzor, nadzor nad sklopljenim ugovorima, nadzor nad doista ../Govornik se ne razumije./… uzdržavanjem, nadzor nad uvjetima. Drugo, što je suštinsko moje pitanje. Gospodine Bošnjakoviću, ako ti građani imaju imovinu, bilo u novcu, bilo u nekretninama i trebaju pomoć za uzdržavanje bolesni, teško pokretni, nepokretni, nesnalažljivi, bilo što. Zašto država nije u stanju primijeniti odredbe Zakona o socijalnoj skrbi a u tom zakonu postoji mogućnost da država preuzme na skrb svakog građanina Republike Hrvatske s time da njegova imovina prelazi u vlasništvo države nakon njegove smrti a on ima doživotno korištenje ili smještaj u adekvatnu ustanovu ili u domiteljstvo. Dakle, što se to desilo unatrag četiri ili pet godina da građani ne žele ulaziti ili ne ulaze u skrb države nego privatnim manipulantima. Nema dovoljno mjesta u domovima, ali imamo institut udomiteljstva. Rekli smo da ne želimo ljude smještavati u institucije nego da je humanije udomiteljstvo. Dakle što se to desilo u sustavu socijalne skrbi da su njima bliži i bolje dostupni privatni hoštapleri koji ih kasnije prevare a ne sustav socijalne skrbi da im oni ponude evo, imovina, ugovornom prelazi, vi ste dok ste živi, možete ju koristiti nakon vaše smrti to je državna imovina. A mi ćemo vas pomagati novčano ili nudimo smještaj u domu ili udomiteljskoj obitelji. Što se dakle, dešava na terenu. Kako to da do njih ovi privatni dolaze prije nego sustav socijalne skrbi. Slažem se i sa stavom Hrvatske Demokratske Zajednice, da bi samo ukidanje ovih odredbi ne bi onemogućilo sklapanje ugovora i rekao sam da sam očito morao dati još jedan prijedlog da se u zakon unese odredba o ništetnosti takvih ugovora, onda bi bila cjelina. Slažem se, to sam rekao u uvodu. I vi ste također dali prijedlog pooštravanja uvjeta ugovaranja i uvjeta koje oni koji preuzimaju nekoga na skrb trebaju imati. Za mene je to također prihvatljivo jako dobro. Međutim, vraćam se na onu raspravu kolege Zubovića i želim vas zapravo posjetiti primjer kojega je on iznio. Ja sam vidio 10-ak takvih ugovora i kolega Zubović je u pravu 99% sadržaja ugovora odnosi se na imovinu. Nisam našao niti jedan ugovor u kojem bi pisalo uzdržavana osoba ima pravo na četiri, osam ili 12 kvadratnih metara spavaonice. Meni se čini da u Hrvatskoj postoji, gospodine potpredsjedniče, to najbolje zna, vjerojatno jedini od nas, koliko je u zatvorskom sustavu standard za jednog zatvorenika kvadrata. Čini mi se da je 8 kvadrata. Nisam mislio da mora znati za sada nego pravne propise poznaje kolegice Lovrin, na to sam mislio. Dakle, mi imamo apsurd i to je dobro da za zatvorenike u zatvoru imamo propisano koliko najmanje kvadrata i prostora trebaju imati. Koliko kvadrata uzdržavana osoba mora imati kada ovo uđe u dosmrtni ugovor. Jeste, nađite mi jedan ugovor u kojem piše da ima pravo na odjeću i obuću. Nađite mi jedan ugovor u kojem piše koliko prostorija koristi i kolika je kvadratura prostorije. Nađite mi jedan ugovor u kojem piše da ima pravo na televizijskih prijemnik. Nađite mi jedan ugovor u kojem piše koliko dnevnih obroka, da ima da ima pravo na novine, ako ne dnevno onda tjedno. Nema gotovo niti jedne odredbe o tome što osoba dobiva u uzdržavanju, piše da će ga uzdržavati. I formalno pravno ugovor je zakonit. Pa ako i damo nadležnost samo u sudovima i ../Govornik se ne razumije./… konstatirat da je sve u redu jer piše da će ga uzdržavati. Ali nema pravo, nema obaveze upisati što pod uzdržavanjem se podrazumijeva. I kolega Zubović je pročitao ugovor kojega nije sklopila fizička osoba, općina je sklopila taj ugovora sa svojim sugrađankom. Njena općina joj je to napravila, ne nekakav hohštapler na tržištu. Gdje se ti ugovori potpisuju? Mislite u uredu javnog bilježnika? Ne, javni bilježnici idu tamo, pod različitim i sumnjivim okolnostima. Kolegica Lovrin je rekla da je o tome trebalo govorit ne danas, nego 2005., ponavljam je. Govorili smo Nikola Vuljanić, zastupnik Hrvatskog sabora imao je amandmane. Je, dakle ne po prvi put. Predložili ste pooštriti uvjete, uvesti kontrolu, razmisliti o potrebi mogućnosti da smo sudovi ovjeravaju te ugovore, da bi sudac imao pravo provjeriti mogućnosti i ocijeniti koliko ugovora netko može sklopiti pa razmisliti o ograničenju broja ugovora, uvesti progon po službenoj dužnosti. Ovo smatram izuzetno bitnom novinom da se može vršiti progon za počinjenje kaznenog djela ne samo tužbom, tužbom, nego po službenoj dužnosti. I kontrola socijalnih ustanova. Kažu neki da su u sukobu interesa, neki da je to kazneno djelo. Nije ni jedno ni drugo. Nijednim našim zakonom ni sukob interesa ni kazneno djelo, jer to su visoko školovani ljudi koji znaju da ako ja kao socijalni radnik sklopim ugovor sa strankom kojom sam se po službenoj dužnosti bavio, bi moglo biti kazneno djelo. Ali oni klijentelu razmjenjuju međusobno, pa ne sklapa sa svojim klijentom nego od kolege ili kolegice. I nema kaznenog djela jer nije bio taj socijalni radnik u socijalnom nadzoru kod te s kojim je kasnije sklopljen ugovor. Znaju oni kako se to izbjegava. Ja i sad državnog tajnika i takve i na to upozoravam da je veliki broj takvih ugovora gdje se izmanipuliralo i sve je po zakonu i čisto. Mislim da je ovaj prijedlog kolege Grubišića o promjeni naziva ozbiljno razmotrite. Dosmrtno. On je rekao zaživotno. Dosmrtno doista jeste kad imamo doživotni i dosmrtni ugovor, mogućnost nerazumijevanja. Ja nisam pravnik. Znam da znate, gospodine potpredsjedniče. Znam da znate. I kada pišem prijedloge zakona ili druge prijedloge nije mi ni na kraj pameti pravno nadmetanje ni sa kim od vas koji jeste pravnici, nego otvoriti temu i pomoći Vladi da i ona shvati da u jednom segmentu ovog društva postoji problem i dati mogućnost da ona to riješi bolje i pametnije od mog prijedloga. Ali interesantno, kada je Vlada pisala mišljenje, u tom pisanom mišljenju nije bilo naznaka o spremnosti inventure i mogućnosti promjene tog instituta. Danas smo od državnog tajnika, gospodina Bošnjakovića, čuli da ta spremnost postoji i to je ono što ohrabruje. To me doista veseli. A dok taj prijedlog, Vladin prijedlog izmjena i dopuna ne dođe, meni preostaje samo jedna stvar koristeći i ovu govornicu, upozoriti sve građane Republike Hrvatske da nikako ne sklapaju ugovore o dosmrtnom uzdržavanju, dakle nikako nemojte sklapat ugovore o dosmrtnom uzdržavanju, a prije no što se odlučite bilo kakav ugovor sklapati, nemojte se savjetovati samo sa jednom osobom ili jednom službom. Razgovarajte sa što većim brojem ljudi, dobro se raspitajte i informirajte prije nego stavite potpis na bilo kakav ugovor. Do promjena zakona to je jedini način da zaštitite svoje interese. Hvala lijepa. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Lesar, predlagatelj, je rekao da je znao da ovaj zakon neće biti prihvaćen ma što u njemu pisalo jer nije važno što piše, nego tko zakon predlaže. Potpuno netočno. Ovaj zakon, vjerujući u dobre namjere gospodina Lesara da spriječi zloporabe, ja a i Klub zastupnika HDZ-a neće prihvatit, ne može prihvatit iz jednostavnog razloga jer bi se njegovim prihvaćanjem zapravo širom otvorila vrata većim zloporabama nego su one danas, a te zloporabe treba sprečavat drugim mjerama, kao što smo čuli danas ovdje u raspravi, ali samo ukidanje, bez eksplicitne zabrane bi dovelo do gorih zloporaba. Ja se ne zalažem niti za eksplicitno ukidanje već za pooštrenje zahtjeva za formom ugovora i jačim nadzorom socijalnih službi. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. Hvala lijepa. **Lovrin, Ana (HDZ)** Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o ovom prijedlogu kad dođe vrijeme i ako dođe neki još… i kada nisu…